- Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 756 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Rasprave su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala lijepo. U trenutku stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a i Zakona o zemljišnim knjigama, a to je bilo 1.siječnja 1997.aktualno zemljišno-knjižno stanje u velikom broju slučajeva je bilo neusklađeno sa stvarnim stanjem nekretnina. Posebna neusklađenost između zemljišno-knjižnog i stvarnog stanja postojala je u pogledu nekretnina koje su bile u bivšem društvenom vlasništvu zbog opće poznatih problema i poteškoća u pretvorbi poteškoća u pretvorbi društvenog vlasništva u privatno vlasništvo. Zemljišne knjige su javni registar stvarnih prava na nekretninama u RH i budući da se budući da se stvarna prava na nekretninama kod nas stječu jedino i isključivo upisom u zemljišne knjige, zemljišno-knjižni upisi imaju tzv. publicitetnu funkciju odnosno oni su vidljivi prema vani i djeluju apsolutno te se mogu štititi i ostvarivati u odnosu na sve osobe. Iz ove publicitetne funkcije zemljišno-knjižnih upisa proizlaze i posebni pravni učinci u prometu nekretnina. Dakle upisom zemljišno-knjižnog prava nastaje oboriva presumpcija da je osoba koja je upisana u zemljišne knjige zaista i stvarni nositelj toga prava. moguće je dokazivati da upisana osoba nije stvarni vlasnik ili nositelj stvarnog prava na nekretnini ali ne uvijek. Naime, na publicitetnoj funkciji temelji se zaštita povjerenja onoga tko je pošteni stjecatelj u istinito i pravno stanje zemljišnih knjiga. Ovdje je moguće dokazivati da zemljišno-knjižni upis nije isti niti zahtijevati ispravak ili brisanje takvog upisa, ali je vrijeme kroz koje se takvo zahtijevanje može tražiti ograničeno. onaj stjecatelj stvarnog prava na nekretnini koji je postupao sa povjerenjem u zemljišne knjige vjerujući da je ono što je upisano i istinito, on će steći svoje pravo s time da ono može biti osporeno tzv. brisovnom tužbom. Tužba za brisanje, valjanosti upisa može se podnijeti u roku od 60 dana ili u apsolutno roku od tri godine. Nakon proteka tih rokova onaj koji je upisan upisan je neoborivo. Pravni učinci zaštite povjerenja u potpunost zemljišno-knjižnog stanja znači da onaj koji je pošteni stjecatelj da on stječe samo ono što je upisano u zemljišne knjige u smislu opsega onoga što je stekao. Potpuna publicitetna funkcija zemljišnih knjiga je ostvarivanje načela zaštite povjerenja u istinitost i postupnost zemljišnih upisa nije moguća u odnosu na ona stjecanja na kojima je bilo uspostavljeno, onih nekretnina na kojima je bilo uspostavljeno društveno vlasništvo a nije brisano prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu odnosno prije 1. siječnja 1997. Zašto? Zato što potpunu pretvorbu društvenog vlasništva a znamo da se društveno vlasništvo razvijalo od '45. do 90.-te dakle 55 godina nije moguće provesti u predviđenim rokovima dakle do 1. siječnja 2015. Dok taj proces pretvorbe ne bude u potpunosti okončan nije moguće ostvarivati načelo zaštite povjerenja u istinitost i potpunost ovih zemljišno-knjižnih upisa, kao što sam rekla, oni nastaju tada, postaju apsolutni, ako postaju apsolutni moguće je da će nastati štetne posljedice za našu državu i za ostale nositelje bivših prava koji više brisovnom tužbom neće moći reagirati na takve upise. Stoga se zaštita povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga neće primjenjivati u korist stjecanja do kojih dođe do 1. siječnja 2017. kao što sada predlažemo, ukoliko se takvim upisima stječe nekretnina u koju je bilo upisano društveno vlasništvo a nije bilo brisano prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim pravnim stvarima. Nositelji prava na nekretninama mogu u prijelaznom razdoblju zahtijevati brisanje nevaljalih upisa a mogu zahtijevati i upis svojih izvanknjižno stečenih prava neovisno o pravilima o pravilima zaštite povjerenja u zemljišne knjige, odnosno neovisno o tome da bi u ostalim situacijama, dakle pošteni stjecatelj neoborivo stekao svoje pravo. U tom prijelaznom razdoblju niti prema poštenim stjecateljima neće djelovati ova neoboriva …/Govornik se ne razumije./… o istinitosti i potpunosti zemljišno-knjižnog stanja. Naglasiti ću da smo odredbom članka 338 stavak 6. iz prosinca 2006. za određene nekretnine propisali iznimku od utvrđenog roka odgode i zaštite povjerenja. Naime iznimka se odnosi na nekretnine koje su katastarskim općinama za koje je otvorena tzv. EOP zemljišna knjiga kao i na nekretnine koje su prema posebnim odredbama Zakona o zemljišnim knjigama unesene u bazu zemljišno knjižnih podataka. Na te nekretnine zaštita povjerenja u istinitost i potpunost zemljišno knjižnih upisa primjenjuje se apsolutno od 1. siječnja 2007. godine. Od ukupno evidentiranih milijun 522 tisuće 356 zemljišno knjižnih čestica koje se vode kao društveno vlasništvo sudovi su na prijedlog državnog odvjetništva uknjižili Republiku Hrvatsku kao vlasnika na milijun i a u pripremi je sudsko rješavanje još skoro 30 tisuća prijedloga za koje se očekuje da budu dovršeni do kraja godine. Isto tako kod nadležnih ureda za prostorno uređenje podneseno je 17 tisuća 613 zahtjeva za izdavanje potrebnih uvjerenja koja prethode sudskim postupcima radi uknjižbe Republike Hrvatske na poljoprivrednom tisuće 649 čestica upisanih kao društveno vlasništvo potrebno će biti izvršiti uknjižbu na jedinice lokalne samouprave. Ovo govorim samo da pokazujem kako nije jednostavna pretvorba društvenog vlasništva ili na druge pravne osobe a za 87 tisuća 647 čestica nema osnova za upis jer se radi o javnom dobru ili općem dobru. Dakle sigurno je da se kroz ovo razdoblje učinio izuzetan napredak u evidentiranju društvenog vlasništva odnosno u upisu titulara vlasništva nad tim nekretninama, no međutim, nije postupak apsolutno i potpuno dovršen. Ostalo je negdje oko 4% nedovršenih postupka pretvorbe društvenih vlasništva i tih 4% nije zanemariva kategorija, ona nam sigurno ne dozvoljava da ustanovljavamo načelo povjerenja u istinitost upisa. I radi tih 4% mi ćemo odgoditi primjenu, odnosno predlažemo odgodu primjene do 2017. godine. Moramo naglasiti činjenicu da su nekretnine koje predstavljaju turističko zemljište većim dijelom upisane kao društveno vlasništvo i svjesni smo problema koji proizlaze iz pretvorbe i privatizacije turističkih poduzeća i unosa, odnosno ne unosa ove imovine u temeljni kapital itd.. U tom kontekstu nužno je zaštiti i te nekretnine odgodom načela zaštite povjerenja jer se radi o vrlo financijski izraženim vrijednostima i procjenjuje se da turističko zemljište obuhvaća preko 20 milijuna kvadrata. Stoga se na temelju objektivne procjene potrebnog vremena za dovršetak postupka usklađenja i obnove zemljišnih knjiga a sa ciljem zaštite postojećih prava i sprječavanja veće štete predlaže da se načelo povjerenja u pravnom prometu nekretnina ne primjenjuje u korist stjecanja nekretnina na kojima je bilo upisano društveno vlasništvo a nije brisano i nisu obuhvaćeni ovim člankom …/Govornik se ne razumije./… 8. stavak 6. Zakona o vlasništvu do kojih dođe do 1. siječnja 2017. godine. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Poštovani Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče,. Poštovana gospođo zamjenice, pažljivo sam vas slušao i iz onoga što ste vi uvodno rekli tvrdite da je ostalo još oko 4% nekretnina koje su bile upisane u državnom vlasništvu za rješavanje. Prema onome što ste rekli i usporedbom sa izmjenom zakona koja je rađena 2009. godine, odnosno krajem 2009. i i zakonom koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine također je i tada u obrazloženju zakona je pisalo da je ostalo 4%. Iz toga bi se dalo zaključiti da u proteklih, evo pune 4 godine nije riješen niti jedan upis se ne razumije./… vlasništvo i upisano bilo na Republiku Hrvatsku, bilo na jedinicu lokalne samouprave. Pa me interesira kako onda ako u tih 6 godina, u ove 4 godine koje su iza nas i u u kojemu smo trebali u najvećoj mjeri izvršiti upis …/Govornik se ne razumije./… vlasništva na česticama na kojima je upisano …/Govornik se ne razumije./… i namjeravate napraviti u iduće dvije godine, kažem kada nismo u 4 godine koje su iza nas gotovo onda upisali ništa jer je tad sam i ja radio na prijedlogu tog zakona, smo bili utvrdili da je preostalo 4% ukupno neriješenih čestica i da je na njima ostalo upisano državno vlasništvo pa onda u tom smislu ili je to realan rok ili je to kratki rok, prekratak rok da bi se moglo riješiti sve ostale dubioze koje su ostale na tim nekretninama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa. S obzirom da nema previše ljudi, možda ćemo stići u ovom vremenu. Volim da mi uzmete malo za dolazak. Moram priznati da je ovo jedan od opsežnijih zakona, ali bez obzira na to zatekao nas je. Što bi volio reći predsjednik Hrvatskog sabora, zbog javnosti reći ću nekoliko stvari, možda da nam bude jasnije. Danas je 2. prosinca 2014. godine i moje pitanje je predlagateljici, Vladi, ne mislim konkretno na gospođu Artuković nego predlagateljici Vladi, što smo radili do 2. prosinca 2014. godine, tko se to kasno probudio pa je shvatio da s 1. siječnja 2015. stupaju na snagu neke odredbe, počinju teći neki rokovi koji nam ne pašu. Nešto je kolega Bačić uvodno rekao o tome koji postotak je ostao za urediti i što se to u protekle četiri godine dogodilo. Čini se da je predlagateljica Vlada Republike Hrvatske kojoj ionako mnogi poslovi nisu interesantni ni bitni, što često čujemo i od njega predsjednika, zaspala pa je shvatila 10 dana pred kraj redovnog zasjedanja Sabora u ovoj godini da dolaze neki rokovi na naplatu i odlučila se jednom normom, zakonom koji ima dva članka reći da se riječi 1. siječnja 2015. zamjenjuju riječima 1. siječnja 2017. i da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". To je sadržaj ovog zakona. Suština pak ovog zakona je činjenica da je davnih dana netko utvrdio da se vlasništvo u Republici Hrvatskoj stječe ne kupoprodajom nekretnina, ne plaćanjem ugovorene cijene nego tek i jedino nakon što ste sve odradili upisom vašeg vlasništva u zemljišne knjige. I to je postala presumpcija stjecanja vlasništva koja naravno ne vrijedi u svakom slučaju. Praksa Vrhovnog suda i njihovi pravorijeci hvala Bogu su različiti od onog što misle često puta profesori na Pravnom fakultetu u Zagrebu jer po jednima vi ne biste, ovima s fakulteta, stekli vlasništvo nikada, a sud je išao pragmatički utvrdio da bez obzira na ovu presumpciju koja tako čvrsto stoji u zakonu mora poštivati da tako kažem zakonitosti tržišta i svakodnevnih i kupoprodajnih ugovora i poslova, pa je tvrdio da vlasništvo možete steći pod određenim uvjetima i kad nije provedeno u zemljišnim knjigama. S druge pak strane, mi smo već u '90.-im godinama počeli raditi na tome da zemljišne knjige budu dostupne svima i putem internetskih portala. Nažalost, i danas kada gledate pojedine zemljišno-knjižne uloške dobit ćete uputu da oni služe vama za informaciju, ali da nisu dokumenti kojima se možete koristiti u pravnom prometu i taj odavno već započet posao još uvijek nije dovršen. Sada Vlada sugerira da rok koji ističe evo 28 dana produljimo na još dvije godine jer netko nije stigao obaviti svoj posao, kolega reče 4% od preostalih neupisanih nekretnina na kojima je bilo nekad upisano društveno vlasništvo. Znači DORH nije radio svoj posao. Kad smo govorili o izvješću o radu Državnog odvjetništva onda smo uvijek obasipani njihovim uspjesima u oblasti kaznenog prava. I kada je govorio glavni državni odvjetnik i tada sam rekao, nas zanimaju i druge dvije nadležnosti Državnog odvjetništva: rad u građanskim stvarima i rad u upravnim stvarima. Ali s obzirom da su oni puno manje medijski atraktivni u našoj zemlji od kaznenih postupaka, o tome se vrlo često malo ili nikako govori. I ovo je primjer kako su radili, dakle 4% neupisanih nekretnina u četiri godine nisu uspjeli riješiti i sada Vlada kaže očekujemo da ćemo, očekuje se to riješiti u sljedeće dvije godine. Na temelju čega? Na temelju procjene da u protekle četiri godine nismo upisali niti jednu nekretninu ili se nešto bitno ima promijeniti. Ako se ima promijeniti onda će vjerojatno u ocjeni izvora potrebnih sredstava za provođenje ovog zakona bit označeno da će za provođenje ovog zakona biti potrebna dodatna sredstva u državnom proračunu. Predlagateljica kaže neće. To se da onda zaključiti da vi imate novce na tim pozicijama, a da ih niste koristili pa da su vam svake godine krajem godine te neutrošena sredstva vraćali u riznicu. I time niste ispunili svrhu za za koju su ta sredstva na određenim pozicijama bila namijenjena. I tako bismo mogli unedogled pričati o tome što ste vi ovim zakonom predložili, osim što je bjelodano da nitko od onih koji su bili dužni nije odradio svoj posao. I sada se sugerira Saboru donošenje rekao bih najčudnije odluke, a to je da se odgodi princip načela povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga, primjena načela na dvije godine. Primjena pravnih načela ovog općeg tipa ne može se odgoditi. Povjerenje u javne registre ili postoji ili ne postoji, ono se ne može odgađati. Vi možete donijeti normu u ovom zakonu kojom ćete reći da ovo ne možete odraditi u određeno vrijeme, ali princip povjerenja u zemljišne knjige ne može biti princip ako ga ne možemo sprovesti. Pa ukoliko mislite da se vlasništvo ne može steći dok se ne provede u zemljišnim knjigama onda od tog principa trebate odustati a ne od principa da se pojedina pravna načela odgađaju u svojoj primjeni. rekao bih čak ni logički nije moguće. Ta načela ili postoje ili ne postoje. A ako postoje onda postoje za sve strane u pravnom prometu. I za one gdje postoji pravo vlasništva koje je nedvojbeno jer je iz privatnih ruku išlo iz jedne u druge, a tamo gdje niste postupak proveli niste zamijenili društveno vlasništvo odgovarajućom vrstom vlasništva, morate urediti drugačije. A ne možete odgoditi povjerenje u zemljišne knjige za određenu kategoriju na dvije godine. Odgađanje povjerenja bi značilo nepovjerenje kada bismo sad išli razložiti ono što ste vi nama predložili. To znači da mi ne možemo imati povjerenja u registre, niti u zemljišne knjige, a to pokazuje svakodnevna praksa. Jer ako postoje zemljišno-knjižni izvadci koje ja na internetu mogu pregledati, uputiti se u njih ali se njima ne mogu služiti jer oni nemaju valjanost javne isprave, ako ja mogu vidjeti da u zemljišnim knjigama piše nešto što nije točno i ne mogu se time koristiti onda povjerenje u zemljišne knjige, a osobitu u potpunost i istinitost ne postoji. I to bi bilo s obzirom na godine u kojima čekamo rješenje potpunosti zemljišnih knjiga, to bi bio pravi i pošteni pristup. Ne može se steći ili može steći vlasništvo kao što je to bilo nekad izvanknjižno pa ste imali zbirke položenih ugovora u gruntovnicama. Pitanje stjecanja se može riješiti i na drugačiji način, a ne svaki puta na dvije ili više godina odgađati primjenu načela prihvaćenih od civiliziranih naroda. Zbog toga mislim da je ovo u svojoj suštini kriv pristup, pogrešan pristup, dapače rekao bih i nemoguć jer na ovaj način ne možete govoriti o pravnim načelima kako je to predloženo. Ali može se reći da nije posao potpun posao uređenja zemljišnih knjiga dovršen i da zbog toga se moraju stvari u pitanju vlasništva rješavati na drugi način. Ne želim ulaziti u daljnje rasprave pa da vam kažem što su sve, ustvari pogubno djelovanje naših tijela do čega je dovelo da danas ne možete gospođa zamjenica ministra govorila je o o turističkim zemljištima, da vi danas ne možete još uvijek riješiti ni da tako kažem prihode koji su izvjesni jer Grad Zagreb nije u stanju prodati poslovne prostore zato što nije riješeno pitanje vlasništva niti knjiženja na vlasništvima konkretnih prostora. Nije to problem sigurno samo ni Grada Zagreba. Da država recimo s Gradom Zagrebom još uvijek nije riješila pitanje vlasništva tih istih poslovnih prostora u kojima ljudi koji obavljaju djelatnost žele kupiti te da se riješe ovog dugogodišnjeg ugovora o zakupu i prijenosa prava zakupoprimaca sa jednog na drugi putem komisija što Grad Zagreb već desecima desecima godina dobro radi ali nije došao do konačnih rekao bih zdravih i očekivanih sredstava koja je mogao dobiti prodajom tih prostora. Sve to su problemi koji nastaju zbog nesređenog pitanja zemljišnih knjiga. Međutim, s obzirom da nisu riješene i da je Vlada pred kraj godine priznala da po tom poslu nije gotovo

koja glasi da se zasniva na načelu povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga jer to sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima jednostavno nije točno. Prema tome, bilo bi ustvari najkorektnije sa stajališta pravne struke da ovaj zakon povučete odnosno da ga zamijenite normom koja bi mogla odgoditi primjenu nekih od instituta iz ovog zakona na odgovarajući način. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Za repliku se javio poštovani Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlakar tako je, upravo ovo što ste rekli pitanje je da li na ovaj način uopće možemo imati povjerenja u upise koji su u zemljišnoj knjizi. ja sam se zbog dvije stvari javio. Prava stvar, znate kako je bilo riječi kad smo donosili Zakon o upravljanju državnom imovinom, kako ustvari prijašnje Vlade, pogotovo HDZ-ova Vlada nije znala upravljati tim zemljištem jer jednostavno nije imala podatke o tome koliko je nekretnina uopće u državnom vlasništvu. A kada danas usporedite ovaj zakon, a pogotovo njegovo obrazloženje sa zakonom iz 2009. godine kada smo u tom zakonu, odnosno u tom obrazloženju upisali koliko je točno podataka u RH, koliko je parcela nekretnina upisano kao državno vlasništvo, koliko ih je riješeno, koliko je ostalo spornih i danas kada vidite obrazloženje u kojemu ne piše niti jedna niti jedna brojka o broju čestica koje su riješene i koje treba riješiti onda se postavlja pitanje je li bilo sređenije onda kad nije bilo registra ili danas kad postoji registar a mi kao saborski zastupnici nemamo niti jedan podatak iz tog registara koji je objavljen 1. siječnja 2014. godine. To je jedna stvar. I druga stvar, rekla je gospođa zamjenica da je preostalo oko 4%, 4% je u RH negdje oko 480 tisuća čestica. Ako smo ih riješili, a to je maloprije rekla gospođa zamjenica, ako milijun i 100 način u proteklih 18 godina otkada je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na snazi, riješili smo godišnje oko 60 tisuća. Tom dinamikom bi nama za tih još preostalih 4% odnosno 480 tisuća trebalo još 8 godina. E pa sad postavljam pitanje kako to mi mislimo riješiti u dvije godine, nešto što dinamikom koja je iza nas rješavamo 16 godina? Prema tome, slažem se s vama ili treba ovaj rok izmijeniti ili postaviti drugačiju normu. Jer ćemo vrlo brzo doći u situaciju da ćemo reći ma znate mi bi još prolongirali najmanje 3, 4 godine. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… Jer u tom roku nećemo uspjeti riješiti upis na ovih 4% nekretnina u RH. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Davorin Mlakar. Kolega Bačić, vi ste sad išli u podatke koje ministarstvo, odnosno Vlada ne želi dostaviti jer vjerojatno ni ne raspolaže tim podacima i mene ste ustvari motivirali za repliku da vam kažem a da me potpredsjednik ne bi ukorio, niste u pravu. Mogla bi Vlada i puno u kraćem roku riješiti to pitanje kada bi imala ideju kako i tko bi taj posao obavio. Ja sam zato govorio samo uzgred da je još 90.-tih godina izrađen jedan cijeli projekt u kojem se krenulo obuhvatiti zemljišne knjige u nekakvom informatičkom obliku da bi se svako mogao služiti podacima iz zemljišnih knjiga. Vjerojatno tada s najboljom namjerom predlagatelji nisu znali kakav problem u zemljišnim knjigama postoji, što tamo sve treba utvrditi, rekonstruirati pojedine uloške koji ne postoje i čuda nekih upisa od od kriminala pa do propusta zbog nečinjenja koji su se događali tijekom desetaka godina. Međutim, ovo nije način. Mi donosimo neka pravna načela koja koče de facto legalno postupanje svih, osobito privatnih osoba a onda predlažemo u u Parlamentu da imao odgodu primjene načela. To je rekao sam već logični nemoguće. Načela ta ili postoje ili ne postoje. A ovaj način kako Vlada nije u stanju riješiti svoj posao na vrijeme je najbolji pokazatelj u ovom kratkom zakonu. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a govoriti će poštovana zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, zamjenice ministra, kolegice i kolege. Ja ću u svojoj raspravi biti vrlo kratka, moja rasprava će biti pragmatična i neću filozofski teoretizirati. Zašto ću biti pragmatična? Iz vrlo jednostavnog razloga. Činjenica je da rok koji se prolongira na dvije godine, prolongira se prvenstveno radi zaštite prava vlasništva RH. Da li smo sve Da li smo sve društveno vlasništvo pretvorili u vlasništvo RH danas 2. prosinca ili nismo, da li smo obavili posao više ili manje kvalitetno i to ne mislim samo na ovu Vladu? Mislim da ne utječe na to da li ove izmjene i dopune zakona Mislim da uopće nije upitno da uknjižba prava vlasništva RH, javnih i općih dobara treba napraviti i koliko je od velikog strateškog značenja ta činjenica za državu. Rok ističe 1.1.2015. po postojećem zakonu. Činjenica da moramo taj rok produljiti, činjenica je da o milijun i pol zemljišno knjižnih čestica koje su imale ovaj ili onaj oblik društvenog vlasništva je gotovo milijun i sto riješeno na način da je RH vlasnik i da ovaj, iako ne izgleda puno, 4%-tna veličina je sasvim dovoljna da bi se ovih četrdesetak tisuća čestica koje jesu riješile na adekvatan način i to će sigurno biti napravljeno u ove slijedeće dvije godine. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana zamjenice ministra. Kako ste izložili, a ja sam to donekle shvatio da se radi prije svega o produženju roka za upis u zemljišne knjige društvenog u državno vlasništvo i to je nekakvih 44 tisuće čestica koje su ostale, cca oko, rekli ste sami da je ukupno u društvenom vlasništvu bilo milijun i 525, 6 tisuća čestica, da ih je u državno vlasništvo prešlo milijun i 100 tisuća, ajde milijun i 96 i da je ostalo nekih 4% što na milijun i 100 ostaje dakle 44 tisuće No ono što sam htio suvislim razmišljanjem kada kao ne pravnik razmišljam o ovoj materiji htio istaći nego pomalo priupitati jer nisam dovoljno vješt u ovim stvarima kao liječnik, je to što npr. vi ste govorili o turističkom zemljištu i da je tu upisano 20 milijuna kvadratnih metara, kada to pretvorimo u hektare to je 200 tisuća hektara turističkog zemljišta ili 20 kvadratnih kilometra, ako pretvorimo milijune kvadratnih metara u kilometre. E sada kada govorimo o tom turističkom zemljištu ja moram priupitati radi li se to i o tome da kada uđete npr. u katastarsku Općinu Vir i onda vidite vlasništvo nad česticama, ono koje je privatno je privatno, ali vrlo često gotovo u 50% upisa upisa piše vlasništvo RH. Naime, radi se i kada se čovjek zainteresira kupac kao privatni investitor da bi nešto radio ili gradio, onda se dobije informacija da zapravo i nije RH u biti vlasnik, ona biti vlasnik, ona je upisana u knjigu kao vlasnik RH, a zapravo se radi o bivšem privatnom vlasništvu, o bivšem privatnom vlasništvu, gdje se vlasnik nije javio i nije se javljao i upisano je kao vlasništvo RH. Pa ovom prilikom vas pitam, ja znam da ti privatni vlasnici, a privatno vlasništvo je svetinja ili kako rekli Englezi i Amerikanci private property dakle oni mogu pokrenuti postupak ili i za njih datum od 1.siječnja 2015.vrijedi ili pak se i zbog u tom smislu pomiče ovaj datum na 1.siječnja 2017., to je jedno. Drugo što sam htio priupitati, a pitao sam vas pisanim putem dakle Ministarstvo pravosuđe i to prije skoro dva mjeseca, a to je ono što su mi postavili građani koji su nekada živjeli na području Borićevca u Lici iz Borićevca na području Španovice ispod Pupuka, na području Zrina u Zrinskoj gori, kako oni kako oni potomci uglavnom, a ima ih preživjelih i živih mogu doći do svog privatnog vlasništva koje je bilo njihovo privatno vlasništvo stotinama godina, a sada ne mogu čak ni doći ili vrlo teško mogu doći na posjede svojih djedova, pradjedova, otaca. Pitao sam koji su to propisi koji njima priječe da povrate svoje privatno ili naslijeđeno vlasništvo, dakle radi se o česticama zemljišnim česticama. Nisam još dobio odgovora. Pa je ovo prilika da s obzirom da raspravljamo upravo o tome o zemljišnim knjigama o pravu na upis itd. vi prije svega spominjete upis pretvorbu društvenog u državno vlasništvo. Dakle to je ona pretvorba koja je bila obilježena mnogo čime koja je bila i dijelova kako je netko rekao ovdje obilježena u nekim slučajevima i kriminalom i krivim upisima itd. dakle evo ja bih ako mi možete odgovoriti na ova pitanja. A s obzirom da je privatno vlasništvo svetinja i s obzirom na to da postoji još tih 4% koji stoje, dakle oni stoje od 2009.kako reče gospodin Bačić, već 4, 5 godina, a stalno stojimo na tih 4% ili 44 tisuće čestica koje se nije mrdnulo nikuda, dakle nije došlo do pozitivnog pomaka. Tu jasno odgovornost snosi dio koji se bavi dio koji se bavi upravom u DORH-u itd. nije samo kriminal, korupcija i ostalo ono čime se DORH bavi negoli i ove stvari koje se bave državnim vlasništvom odnosno pretvorbom društvenog u državno i gdje DORH daje pozitivno ili negativno mišljenje ili iskazuje svoje mišljenje. Pa s obzirom na ovo što sam izrekao i o ljudima koji su živjeli i protjerani su iz Borićevca, iz Zrinja, ima još mjesta u Hrvatskoj, volio bih znati na koji način ti ljudi mogu povratiti svoje vlasništvo do 1.1.ako ništa drugo 2017., a i kako staviti u funkciju čestice koje ćei nakon 1.1.2017., a bile su u privatnom vlasništvu, a sada upisane na državu Hrvatsku biti stavljene u funkciju. Ljudi žele graditi, raditi privatno investirati, a vi imate upis država Hrvatska. Dakle, kolega Mlakar je teoretičar i to ali evo ja sam par praktičnih stvari iz ovoga zakonskog prijedloga iščitao i stavio na razmišljanje, s time da poštujem da se uredi država kad-tad pa makar i 1.1.2017., dakle zemljišne knjige ako bi to tako bilo. I u dobroj vjeri klub HDSSB-a će biti za ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Za repliku se javio poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Kolega Grubišić, meni su rekli da vrijeđam kada sam jednog čovjeka nazvao kompozitorom. Nemojte vi vrijeđati mene da sam ja teoretičar, molim vas. To je zavrijedilo opomenu ali dobro ste prošli. Ali ste sugerirali jednu važnu stvar sada mi je palo na pamet. Nije ovo načelo povjerenja u istinitost zemljišnih knjiga, ovo je načelo tko se nije skrio magarac je bio. Jer ovi o kojima vi govorite koji su eventualno mogli od 1.1.2015. računati da bi ostvarili neko svoje pravo temeljem dosadašnjih principa koje smo preuzimali u naše zakonodavstvo sada će čekati još dvije godine kada će državno odvjetništvo ovom brzinom kojom je rješavalo ta pitanja i do sada u dvije godine počistiti tih 4% predmeta koji su im još ostali. Pri tome nitko iz Vlade nije ponudio analizu da se vidi što je to sve unutra, čega tu sve ima, jer nažalost vlasničko pravni odnosi se ne rješavaju niti ovakvim produljivanjem rokova niti dobrim željama. To su obično dugotrajni i komplicirani postupci i zato mi unaprijed sumnjamo da je ovo dobro rješenje. Moglo se to riješiti na drugi način ali najbolje od svega je što je i za ovo 2.12. Vlada riješila još i u hitnom postupku. Prema tome niti možemo puno čitati, jest da je kratak zakon, dosta kratak tekst ali je za pohvaliti da za razliku od inače u ovom slučaju Vlada je je drijemala tri godine i sada u hitnom postupku 10 dana pred kraj zasjedanja na ovaj način rješava ovaj problem. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Boro Grubišić. Hvala lijepa kolega Mlakar što ste me podsjetili, …/Govornik se ne razumije./… kada ste mislili i kada ste uvrijedili jednoga gospodina zato što je kompozitor, ja ne znam da li on u ZAMP-u ili gdje bude nemam pojma gdje je ali kada sam ja rekao da ste teoretičar, to je bilo pohvalno za vas, ja sam to sa najboljom namjerom rekao jer vi ste vrstan stručnjak u pravu i poznajete pravo. Ja vas ponekad kada, evo i kada ste sada izlagali gotovo da ne mogu pratiti koliko vi to vrlo stručno i teoretski izlažete. I zato sam rekao da sam ja pragmatičan pa sam iznio konkretne slučajeve, dakle konkretne slučajeve. Vi ste to zaista zamotali ali zato sam očekivao od vas ako već niste teoretičar da imate konkretno bolje rješenje pa da ga ovdje izložite. Evo ja nisam čuo od vas to bolje rješenje, sada ste ponovno spomenuli to pa dajte recite nam. Dajte šapnite im, neka čuju. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu.

ovaj zakon je zaista vrlo jednostavan u ta dva članka gdje se prolongira određena rješenja od 1. siječnja koja se trebaju donijeti 1. siječnja 2015. za 1. siječanj 2017. 2017. godine. Dvije godine jer nije napravljen posao koji se možda iz objektivnih, subjektivnih razloga, sada ne bih ulazio u to nije napravio. Ja bih iskoristio ovu priliku govoreći nešto za javnost vezano uz samo pravo vlasništva. Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koja ovlašćuje svog nositelja da s tom stvari koristi od nje, čini što ga je volja, te da svakoga drugoga od toga isključi ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima. Vlasnik ima pravo posjedovanja uporabe, korištenja, raspolaganja svojom stvari. Vlasnik stvari ne smije izvršavati svoje pravo vlasništva preko granica koje su svim vlasnicima takvih stvari postavljena na temelju zakona radi zaštite interesa i sigurnosti države, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. Pravo vlasništva može se odnositi na nekretnine i pokretne stvari. Prema propisu pomorstvu i zračnom prometu, brodovi, avioni makar su očito pokretne stvari zbog visoke su vrijednosti stavljene u pravni režim koji nalikuje onome što ga imaju nekretnine. Udjel u dioničkim društvima, dionice i određene druge tzv. vrijednosnice u pravnom smislu se smatraju pokretnim stvarima slijedom čega mogu biti predmet vlasništva te se onda mogu kupovati, zalagati i Kod izvornih pravnih rješenja iz prošlosti uvijek se izdavao tzv. vrijednosni papir koji je doista bio pokretna stvar. Potom vlasnik ili nositelj ograničenih stvari i prava na vrijednosnom papiru imao stanovita druga ovlaštenja npr. pravo da sudjeluje kod isplate dobiti dioničkih društava. Danas se takvi vrijednosni papiri u fizičkom obliku rijetko izdaju, uglavnom bude riječ o pukim računalnim zapisima kod primjerice središnjeg depozitorija, nematerijaliziranih vrijednosnih papira. Za takve nematerijalne vrijednosne papire uobičajeno je fingirati da su stvarni. Pomoću takve pravne fikcije omogućena je prodaja, zalaganje i slični uobičajeni poslovi sa vrijednosnicama. Vlasničko je pravo koje svojem nositelju daje najširi opseg vlasništva među tzv. stvarnim pravima. Stvarna prava koja su manjeg opsega i dosega naziva pravna struka ograničena stvarna prava. Takav termin se koristi u samom tekstu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Među ograničenim stvarnim pravima najčešće su založno pravo i razne služnosti. Ograničena stvarna prava se smatraju teretom nad stvari koje u stanovitoj mjeri označavaju pravo vlasništva. U principu bi stvar uvijek trebala imati vlasnika a mogu i ne moraju biti opterećena ograničenim stvarnim pravima. Ustav Republike Hrvatske u članku 48. jamči pravo vlasništva uz važan podatak: vlasništvo obvezuje, nositelj vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru. Slično propisuje i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i opet uz važan dodatak gdje se objašnjava da postoji također pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnima da bi uredila upotrebu vlasništva u skladu s općim interesom ili za osiguranje plaćanja poreza ili drugih doprinosa ili kazni. Pravo vlasništva je vrhunsko ljudsko pravo koje osigurava sigurnost pojedinaca unutar države i društva. Pravo vlasništva omogućuje grupama sigurnost zajedničkih vlasništava. Ono omogućuje pojedincima i grupama realizaciju osobnih ambicija u stvaralačko-poduzetničkim aktivnostima. Pravo vlasništva povećava samosvijest, potvrđuje osobni identitet i osjećaj pripadnosti, ono čovjeku daje snažan osjećaj slobode. Želim se ovdje posebno referirati na važnost vlasništva u poticaju razvoja privatnog poduzetništva. Po mom skromnom mišljenju najkvalitetniji potez HDZ-ove Vlade iz '90.-ih bila je prodaja državnih stanova tadašnjim korisnicima po povoljnim uvjetima, ne ulazeći u ovom trenutku u nepravde koje su se time tada dešavale i koje traju neke i do danas. Hrvatska je time postala država s najvećim brojem vlasnika nekretnina u Europi. Tom je odlukom stostruko povećan kreditni, a time i poslovni potencijal građanima Republike Hrvatske. Privatno poduzetništvo, empirijski je dokazano, jedini je stvarni pokretač gospodarskog razvoja bilo koje države. Za razliku od državnog poduzetništva koje može u vrlo posebnim i specifičnim okolnostima potaknut neke gospodarske procese, ali odluke državnog poduzetništva u načelu su političke a ne gospodarske i ujedno državno poduzetništvo je po svojoj naravi podložno korupciji. Poduzetništvo samo po sebi, a ona i jest po definiciji aktivnost pojedinaca odnosno privatnika, je djelatnost koja zahtijeva znanje, hrabrost, kreativnost, ambiciju te silnu pozitivnu energiju, a za sve te karakteristike neophodan je stvaran osjećaj slobode. Ponovit ću svoje uvjerenje koje sam već nekoliko puta u svojim raspravama za saborskom govornicom rekao, u maloj po broju stanovnika zemlji kao što je naša neophodan je razvoj i poticaj malog i srednjeg poduzetništva, uz sve ekonomske razloge i iz osjećaja pravde i pravednosti. Naime, teško je da se samosvjestan pojedinac može ugodno osjećati ako zna da svi radimo samo za nekoliko super bogataša. Inače, malo i srednje poduzetništvo čini skoro 90% broja poduzetničkih subjekata u Hrvatskoj, ali tzv. veliki poduzetnici i država drže negdje preko 80% ukupne vrijednosti hrvatskog gospodarstva. Po mom dubokom uvjerenju potrebna je promjena paradigme pristupu gospodarstvu u korist sveukupne privatizacije i snažnog poticaja malog i srednjeg poduzetništva. Mišljenja sam da bi plan za postizanje cilja od recimo 35% gospodarskog udjela malog i srednjeg poduzetništva u ukupnom gospodarstvu Hrvatske bio važan za razvoj i snažno poticanje razvoja gospodarstva, ali ne samo gospodarstva, već za ukupan napredak društva. Takav bi cilj neophodno na mala vrata ali u velikim količinama uveo nove tehnologije, suvremene dosege europskih i svjetskih načina poslovanja, uz pozitivan razvoj svih ostalih praktičnih djelatnosti, od bankarskog sektora do javne i državne uprave. Jasno, tako snažan razvoj privatnog poduzetništva potaknuo bi razvoj cijelog društva te podizanje samosvijesti građana, mijenjala bi se klima u društvu u pozitivnom smjeru. A za bilo kakvo poduzetništvo neophodno je u cijelosti riješeno pitanje vlasništva i posebno zemljišnog vlasništva te potpuno uređene i sređene zemljišne knjige. I zbog toga je neobično bitan i Zakon o vlasništvu, a sve njegove izmjene i dopune zahtijevaju našu posebnu pažnju. Kolega Blažeković, vi ste u svom izlaganju između ostalog istaknuli da je vlasništvo nešto što čovjeku daje pojam slobode i da je vlasništvo nešto što svaki čovjek posjeduje, posjeduje stvar ili nešto drugo jer to je vlasništvo. Vi ste to u svom izlaganju istaknuli i ja se slažem s vama da bi tako trebalo biti. Međutim, u ovoj državi nije tako jer kako inače objašnjavate činjenicu da još uvijek od osnutka samostalne Republike Hrvatske do danas nije riješeno pitanje vlasništva oko 3000 vlasnika privatnih stanova u koje oni ne mogu ući u posjed, a vi ste istaknuli da vlasništvo garantira posjed stvari ili vlasništva. Ja bih vas molila da mi objasnite kako ste onda i na čemu temeljili tu tezu kad u ovoj državi tomu nije tako. Hvala lijepa. Morate se javiti ako želite odgovoriti. … /Upadica se ne razumije./ … Ajde, čim bliže poslovniku ljudi da se ponašamo, što je moguće bliže. … Ajde odgovorite. A kolegice Bečić, prvo se vama ispričavam što sam krivo izgovorio vaše prezime, a drugo zastupnik zastupniku po našem Poslovniku uopće ne može postavljati pitanja. Pitanja se mogu postavljat samo Vladi, ali ajde odgovorite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispričavam se što se nisam javio, ali mislim da bi mogli uvest jednu drugu praksu, a to je da neki put u zadnjoj riječi čujete da li želite odgovoriti ili ne i onda je dosta teško reagirati u toj zadnjoj riječi, ali ok. Slažem se, praksa je drugačija i poštovat ću je. Ispričavam se ako sam u bilo kakvu neugodnost doveo. Slažem se gospođo Bečić, ja sam govorio o načelima i to je moje, naše rasprave jesu manje-više o načelima i slažem se nažalost u Hrvatskoj, Hrvatska nije jedina ali u Hrvatskoj posebno, ona je nama jedino i bitna, postoje brojne nepravde. Te nepravde su nastale od prvog dana nastanka naše domovine i tu smo svi zajedno da ih ispravimo. Ja sam i napomenuo unutar svoje rasprave da smatram da je jedna od, po mom mišljenju, najvrjednijih najvrjednijih stvari koje je HDZ-ova vlast '90.-ih donijela jest prodaja društvenih stanova, uz brojne nepravde koje su tada nastale i koje traju i do danas, ali je samim tim Hrvatska postala zemlja sa najvećim brojem vlasnika nekretnina i time je i dobila, odnosno građani RH su dobili jedan ogroman kreditni potencijal za eventualno, bez obzira u koje svrhe, ali i za razvoj gospodarstva. Slažem se s vama da postoje nepravde, i tu smo svi zajedno da te nepravde u što kraćem roku pokušamo ispraviti. Pojedinačna rasprava, poštovani Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo zamjenice ministra. Htio bih na početku možda neke dvojbe oko ovih brojeva predmeta koji su riješeni, parcela, jer mislim da je to važno za ono što želim reći. Naime, u Hrvatskoj je upisano u katastarskim i zemljišnim knjigama 13 milijuna čestica. Od 13 milijuna čestica milijun i 520 tisuća je upisano bilo kad je donesen Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na društveno vlasništvo. Od '96. pa do danas, i vi ste to potvrdili, riješeno je oko milijun i 100 tisuća čestica. Dakle, ostalo je 4% ukupnog broja a to je negdje preko 420 tisuća parcela za riješiti da bismo onda imali sređene čestice koje su nekadašnje društveno vlasništvo, a sada bi trebale biti riješene dijelom na RH dijelom na jedinice lokalne samouprave ili pak na fizičke odnosno pravne osobe. Moje je pitanje bilo vama upućeno na početku u replici kad ste vi to uvodno govorili kako to Vlada Republike Hrvatske misli u iduće dvije godine koliko ovim prijedlogom zakona prolongiramo ovo povjerenje u načelo povjerenja u zemljišnu knjigu kada bi u te dvije godine trebali riješiti 420 tisuća čestica, a godišnje dosada ovom dinamikom rješavamo 60 tisuća čestica. Prema tome, nama bi trebalo još, ovom dinamikom 7 godina. Prema tome, nama bi trebalo još, ovom dinamikom 7 godina. Ne znam što se to dogodilo u državnoj upravi prvenstveno u Središnjem državnom uredu za upravljanje imovinom, pa niti u DORH-u da možemo da možemo sustići ovom dinamikom ovaj rok kojega ste nam vi postavili. Stoga je i u ime kluba HDZ-a kolega Mlakar s pravom si postavio pitanje je li taj rok uopće primjeren, ima li on smisla ili treba napraviti nešto drugo nešto drugo da bismo čim prije omogućili da i tih 420 tisuća čestica bude u funkciji gospodarskog razvoja RH. Jer upravo to načelo nepovjerenja u zemljišnu knjigu i to na 4% svih nekretnina u Hrvatskoj je ograničavajući faktor u investiranju u RH. Mnogi pa i političari kada govore o razlozima zbog čega Hrvatska nije za investitore prijateljski raspoložena država spominju izdavanje građevinskih dozvola, lokacijskih dozvola itd., itd. A temeljni razlog, to ja već godinama tvrdim, temeljni razlog zbog čega ne može doći do pravog, pravog, punog investiranja u RH dijelom je i ova problematika o kojoj danas govorimo a to su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. I to tamo gdje bi možda najprije trebali biti riješeni, a to su one čestice koje su većinom u vlasništvu države. Drugi razlog je svakako nesređeni pravni sustav gdje mi zakone o dohotku, o dobiti i PDV-u mijenjamo jednom godišnje. Prema tome u tom pravnom okruženju tko će investirati u RH ja se doista čudim svakom investitoru koji evo u takvoj šumi izmjena propisa uopće i ulaže u Hrvatsku. Ali ono što mu je ono jedna od temeljnih prepreka u investiranju je ovo o čemu danas govorimo, to su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. I stoga me i čudi da ova Vlada već 3 godine uzastopno, pa i danas kada smo usvojili proračun za iduću godinu, uporno smanjuje sredstva na pozicijama Državne geodetske uprave koja sredstva bi trebala omogućiti rješavanje ovoga o čemu mi govorimo. O 3,5 tisuće katastarskih općina u Hrvatskoj, svega ih je 300 u postupku nove geodetske izmjere a od tih 300 svega 100 ima riješen katastar i zemljišnu knjigu i tamo nema spora oko ovog neriješenog imovinsko-pravnog pitanja i povjerenja odnosno načelo povjerenja u zemljišnu knjigu. Prema tome, tu je država upravo na tom dijelu kroz veća sredstva Državnoj geodetskoj upravi, veća sredstva za izradu nove katastarske izmjere za osnivanje nove zemljišne knjige trebala doskočiti ovome o čemu mi govorimo. Posebno je trebala napraviti na onim prostorima u RH gdje su upravo neriješeni predmeti, a postoje potencijalni ulagači koji to mogu riješiti. Ja ću vam dati primjer Općine Dubrovačko primorje iz moje županije. Postoji investitor koji je zainteresiran za ulaganje jednog hotelskog resorta na jednom dijelu Općine Dubrovačko primorje. I to upravo na nekretninama koje su društveno vlasništvo. Koje su prije 1991. odnosno prije donošenja izmjena Zakona o građevinskom zemljištu '91. već tada bili građevinsko zemljište. No kako se u tom dijelu ne provodi ex lege zakon pa prema tome nešto što je bilo građevinsko prije '91. automatski nije upisano na jedinicu lokalne samouprave što je za mene neprihvatljivo postoji otvoreni sudski proces koji se godinama vodi. Gubi jedinica lokalne samouprave i gubi država, gubi taj zainteresirani investitor ili neki drugi koji bi na natječaju mogao ishoditi pravo građenja. I mi takvih primjera imamo veliki broj. Da s jedne strane Državno odvjetništvo odnosno DUDI ne omogućava upis i provedbu zakona da to zemljište doista bude zemljište jedinice lokalne samouprave koja onda može s njime raspolagati pa dijelom i taj svoj projekt realizirati nego iz nemogućnosti da nitko na sebe ne preuzme odgovornost i kaže jest ako je to bilo '91. godine građevinsko zemljište i upisano kao društveno vlasništvo to je danas vlasništvo jedinice lokalne samouprave pogotovo ako je dijelom provedeno svrsi kroz brojne komunalne aktivnosti koje su se tamo događale. Zato bi bilo primjerenije ili reći država priznati poraz, treba Vlada reći jest nama treba još 8 godina da ovom dinamikom riješimo sve zaostale predmete u Hrvatskoj, tih 420 tisuća predmeta, odnosno čestica ili s druge strane mijenjati zakone da se to ubrza. Jer vi ništa osim što ste prolongirali rješavanje, odnosno što ste prolongirali rješavanje upisa niste ništa drugo napravili, a to nije rješenje jer vam to pokazuje i definira proteklih 16 godina koje su iza nas. Trebalo je ići sa novim zakonskim rješenjima koji bi ubrzali proceduru da se utvrdio ko je doista pravni slijednik državnog vlasništva. Je li to jedinica lokalne samouprave, je li to RH što je u najvećem broju slučajeva doista jest, je li to neka pravna osoba ili neko treći, četvrti koji ima, koji može dokazati da je titular vlasništva na društvenom vlasništvu koje je bilo upisano u zemljišnoj knjizi. Zato je s pravom i gospodin Mlakar rekao da mi u klubu protiv ovoga niti možemo niti ne možemo biti, ali ništa nećemo napraviti na ovaj način. A da ne govorim da je sa ustavno pravnog aspekta a mislim da je načelnik općine Mljet podnio tužbu protiv izmjene Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima jer je on prodao državno vlasništvo jednom ruskom oligarhu prije 7, 8 godina, jer je prodao državno vlasništvo a u vjeri da je to vlasništvo općine Mljet. Da ne govorim dakle da je, i znam da je podnio ustavnu tužbu, gdje je to sad ne znam, ali je sustavno pravnog aspekta je gotovo neprihvatljivo da pravo poštivanja načela povjerenja u zemljišnu knjigu vrijedi na 96% parcela, na 4% parcela u Hrvatskoj ne vrijedi. I mislim da je država tu snosi odgovornosti. Mi smo trebali u ovom roku riješiti pitanje tih milijun i 20 tisuća nekretnina koje su upisane kao državno vlasništvo od stvaranja RH do danas što je evo 24 godine ili 25 godina od kada je stvorena RH nismo riješili. Prema tome, ja doista nisam siguran da li će ova izmjena zakona proći provjeru na Ustavnome sudu, to nisam siguran jer je već dosada bilo o tome rasprava da li će se ovo prolongiranje vremena koje sebi priušti država zato što nije u stanju riješiti ovaj vrlo važan problem, da li će to sa ustavnog pravnog aspekta ovakva izmjena Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima proći na Ustavnom sudu. I druga stvar, mi smo donijeli Zakon o zadržavanju bespravno izgrađenih zgrada u prostoru i tim je zakonom propisana naknada za legalizaciju, odnosno za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada i ta je naknada bili i promišljena da bude namjenski utrošena na izradu nove katastarske izmjere i novog katastarskog operata, nove zemljišne knjige. lipa, niti jedna jedina lipa koja je namjenski bila određena da bude, da čini prihod državnog proračuna neće biti uložena u izradu novog katastra nekretnina koji ustvari jest podloga za sređivanje zemljišne knjige. Jer kao što ste vi u svom uvodu i rekli ova se odredba, ovaj zakon kojim se prolongira povjerenje u zemljišnu knjigu ne odnosi na one katastarske općine u kojima je provedena nova zemljišna knjiga i izrađen katastar nekretnina. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… Da je više takvih katastarskih općina onda bi i ovaj problem kud i kamo bio manji. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Bačić, hvala vam na ovoj vašoj diskusiji jer mi se čini sad nakon teoretskog da su čuli jedno praktično izlaganje sa pregršt podataka koje nismo dobili od predlagateljice ali smo dobili od saborskih zastupnika. Ali važnije od toga je što ste vi ovdje samo naglasili što sve tangira ovakva izmjena zakona. Imat ćemo čini mi se za koji dan u saborskoj raspravi i izmjene Zakona o strateškim investicijama. To tako gromoglasno zvuči da sam odmah ostao malen ispod zvijezda ali mislim da je ova praksa koju imamo sad sa ovim odlaganjem rješenja kao što je povjerenje u zemljišne knjige jedan od sjajnih onako imputa odnosno odnosno naglasaka o mogućim investitorima što će im se sve dogodit kad uđu u naš pravni sustav. Pa i u ovom neredu koji imamo mi samo još dodatno naglašavamo da bolje da na ništa ne ne računaju, dakle vi koji dolazite ostavite svaku nadu jer vam se ništa baš dobroga ovdje ne može dogoditi. Samo su uzgred spomenuti problemi s pravom vlasništva vlasnika privatnih stanova na kojima postoje stanarska prava pa ljudi ne mogu doći do svog vlasništva. Dakle, puno bi korektnije bilo od predlagateljice da odustane od ovakve izmjene zakona i ponude nekakva kvalitetna rješenja nego da inzistiraju na nečemu što će

uz ovakvu izmjenu zakona, doduše ne ovakvu u normativnom dijelu, ali uz izmjenu zakona da nam je dostavila podatke iz registra državne imovine. Da nam je to dostavljeno onda bismo možda bili mogli znati koji su to sporovi, koliko od tih 4% jest doista vlasništvo RH ili država predmnijeva da je vlasništvo RH ili jedinice lokalne samouprave ili nekog drugog. Ali kad ste vi spomenuli zakon koji nas ovih dana očekuje u Saboru, to je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima on je kolega Mlakar na snazi punu godinu dana.

Pa kako ste maloprije rekli da sam ja praktično govorio, pa ću i sad iznijeti par podataka. Dakle, sukladno tom Zakonu o strateškim estetskim projektima znate koliko je tih projekata utvrđeno na listi koje je definirala Vlada RH? Tri projekta. Dakle, u godinu dana je taj zakon omogućio da se brojkom i slovima utvrdi tri projekta koji su od strateške važnosti za RH i to oni koji su bili i bez tog zakona strateški. To vam je LNG, dakle projekt LNG i čini mi se još jedan projekt za izgradnju željezničke infrastrukture. Dakle, od snage tog zakona koji je onako bombastično najavljivan ovdje u Hrvatskome saboru, mi smo u godinu dana samo tri i to projekta … iz javnog sektora proglasili projektima od strateškog značaja za RH. Što se pak tiče privatnih projekata, privatnih investicija, stranih ulaganja, evo, taj zakon takav kakav je doista nije ništa napravio. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega, i ja sam prepoznao, kolega Bačić, kao i gospodin Mlakar, prepoznao konstruktivan prijedlog kako bi se zapravo ova odgoda još mogla poboljšati sa novom sa novom zakonskom ili nekom zakonskom regulativom kojim bi se zapravo natjeralo sustav da provede to što treba još provesti i što je ostalo provesti. Dakle, evo i doduše kolega se malo okitio tuđim perjem, ali kad već fraze upotrebljavamo možemo i tu. No No ono što sam ja zapazio u vašoj raspravi, zbog čega sam se javio na repliku je to što ste rekli da je dakle čelnik lokalne samouprave na otoku Mljetu u dobroj vjeri, dakle tako ste rekli, u dobroj vjeri prodao društveno zemljište Rusima i sada je to problem spora. Kada vi prodajete, ja, bilo tko od nas, je li vi odete u gruntovnicu pogledati, tamo u knjige, čije je to vlasništvo? Ili ide kupac pogledati također? Meni to nije jasno da je netko u dobroj vjeri, pa ne može da proda, pa ne prodajemo olovku ili ne znam ni ja što.

međutim s obzirom da sam legalist, ja poštujem odluku pravosudnih tijela RH zbog čega on nije procesuiran jer da smo u pravu ja i vi, on bi bio procesuiran, očito bili nismo jer je rečeno da on doista nije prodao, da je ali da time nije nastupila šteta RH zbog toga što onaj koji je kupio nije se uknjižio. Shvaćate me? Dakle, on je doduše prodao tuđe, ali po tumačenju nadležnih tijela nije kriv zbog toga što nije nastupila šteta za državni proračun jer onaj kome je on to prodao, a to je jedan Ruski …, nije se mogao uknjižiti u zemljišnu knjigu upravo iz razloga što je bilo upisano društveno vlasništvo pa prema tome, u tom dijelu se slažemo nas dvojica i ja mislim da to je po meni bilo kazneno djelo, ali evo, za to sam rekao da je u dobroj vjeri, da kako bih bio precizan u svom izričaju. A što se tiče A što se tiče ostaloga, mislim da je bilo bolje da smo izmjenom zakona, da smo ovom koji će ubrzati rješavanje ovih preostalih 4% svih nekretnina u RH koji iznose preko 400 tisuća da se ovo ubrza i kod upravnih tijela i prvenstveno kod pravosudnih tijela. Naime, čak ni sudovi, i tu bi možda gospođa zamjenica mogla dati svoj doprinos, mislim da bi sudovi u RH ovakve sporove u kojim se spore jedinice lokalne samouprave sa RH, a koji sporovi teže na nekoliko milijuna kuna trebali imati prioritet, a ne biti otprilike u istom rangu sa utvrđivanjem granice, međe između dva susjeda, da li je 15 centimetara ta međa tamo ili amo, lijevo ili desno, ovakvi bi sporovi trebali biti prioritet Hrvatskome pravosuđu da potaknemo investicije. A ne da one tamo stoje u kancelariji pojedinog suca godinama, da ne kažem desetljećima.

kapitalnoj i najvećoj promjeni koja se dogodila unutar ovoga društva, a to je promjena vlasničke strukture. Dakle, RH je izašla iz jednog vlasničko pravnog sustava, društvenog vlasništva u drugi sustav privatnog vlasništva. Da je tako jednostavno izvesti tu pretvorbu i da je to posao koji je kratkotrajan, onda mi ne bi imali ni onu odgodu koju smo imali od '97. do 2009.Dakle, već to razdoblje kada smo odgađali načelo povjerenja u zemljišne knjige, pokazuje da ovaj sustav nije tako jednostavno pretvoriti iz jednog u drugi. Ovdje je iznesen netočan podatak, ja ga moram demantirati. Dakle, ja ne mogu obrazlagati i biti odgovorna za podatke koji su se iznosili u prijedlogu izmjena i dopuna, odnosno prolongatu ove odredbe iz 2009., oni podaci koje smo mi iznijeli, a vi ste i kasnije u svojoj diskusiji potvrdili govore točno, dakle od 13 milijuna katastarskih čestica koji su bili vođeni kao društveno vlasništvo, ostalo je oko 400 tisuća njih koje se još trebaju pretvoriti. Ono što je ovdje bitno naglasiti, a čuli smo i određene kritike na račun državnog odvjetništva, većina od ovih 400 tisuća tiče se upisa bivšeg bivšeg društvenog vlasništva na ime jedinica lokalne samouprave i to nije nužno u nadležnosti, odnosno na taj način u nadležnosti državnog odvjetništva, odnosno hoću reći državno odvjetništvo je za one upise koji se tiču RH u glavnini odradilo svoj poslove, a zašto jedinice lokalne samouprave nisu u tom tempu, možda je dio priče i ovo što smo sada ovdje čuli, a to ja mogu jednostavno i kratko reći, nerazumijevanje pojma vlasničko pravnog sustava kakvog mi sada imamo. Naime, izvan svake sumnje, izvan svake rasprave je to da se vlasništvo može steći jedino isključivo upisom u zemljišne knjige. Svako drugo uređivanje stjecanja prava vlasništva remeti ovaj temeljni sustav koji smo uspostavili 1997.sa novim Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima odnosno sa Zakonom o zemljišnim knjigama. I u tom kontekstu drugačije regulirati pitanje odgode načela povjerenja u zemljišne knjige znači direktno remetiti vlasničko pravni sustav koji imamo i to je nešto što bi svakako htjeli izbjeći jer smo svjesni da će se tim samo još veći problemi stvoriti od onih koji još uvijek imamo u pretvorbi društvenog vlasništva. Govorili ste o dinamici, da naravno, vi možete tako zbrajati pa zaključiti da se takvom matematičkom operacijom dolazi do razdoblja od sljedećih osam godina, a mi tvrdimo da to jednostavno nije tako, dakle već se ustanovila praksa po tom pitanju i govorili ste i o postupcima pred sudovima. Problem i je u tome što dio tih postupaka upisa prava vlasništva jedinice lokalne samouprave uopće do sudova nisu ni došli već su jedinice lokalne samouprave raspolagale sa nečim što su mislile da je njihovo, a uopće nije bilo njihovo pa su se onda stvorili ovdje drugi problemi. Ono što je bitno ova se izmjena ne predlaže zato da se zapriječe investicije, ova se izmjena predlaže zato da se zaštiti pravo odnosno ono vlasništvo koje ima RH ili jedinica lokalne samouprave. Nije problem dozvoliti da se ustanovi upis oni koji su stekli od ne vlasnika što ste vi spominjali i onda naravno tužiti RH za naknadu štete. Pa to bi bilo vrlo zgodno jer s jedne strane ste stekli vlasništvo nekretnine, s druge strane još imate pravo na naknadu štete. To je svakako nešto što bi htjeli izbjeći. Postavljano je konkretno pitanje u odnosu na rješavanje prava vlasništva pojedinih fizičkih osoba, ja samo načelno mogu reći da Ministarstvo pravosuđa nije nadležno da rješava pojedinačne slučajeve. Kao i ostali građani postoji struka koja pruža odgovarajuću pravnu pomoć u rješavanju vlasničko pravnih pitanja dakle privatno odvjetništvo, a ukoliko se radi o građanima koji spadaju u određenu grupaciju kojima se vladin ili kroz druge udruge ili slične institucije može pomoći dapače. Govorilo se i o Državnoj geodetskoj upravi, upravo je problem razumijevanja vlasničko pravnog stanja u tome da katastar odražava samo prostorno saznanje i prostornu informaciju o nekretninama, ne odražava vlasničko pravnu. Kao što sam rekla publicitetna funkcija zemljišnih knjiga znači da je je vlasništvo samo ono što je upisano u zemljišne knjige. Zemljišne knjige daju podatke i o površini i o ovom katastarskom dijelu i o vlasništvu. dovoljno intenzivno radili da ćemo i podatke o procijenjenoj vrijednosti odnosno o financijskom dijelu o nekretnini, ali ne može samo prostor biti jednak vlasništvu i to je ono što se svakako u ovakvom sustavu vlasničko pravnom sigurno neće dozvoliti da Državna geodetska upravo bude ta koja će preuzimati vlasničko pravne podatke. I zaključno, govorili ste o tome da država nije riješila, upravo u tom i je stvar da je vlasništvo pravo i obveza onoga koji smatra da ga ima. Država ne može sve riješiti i nije uopće uopće ni cilj ovog zakona to. Dakle ako jedinice lokalne samouprave one pretežu u ovim preostalim slučajevima tvrde odnosno pretendiraju na utvrđenje svoga prava vlasništva onda će one same morati podnijeti i odgovornost da to i utvrde. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, poštovani Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo zamjenice trebali bi biti malo oprezniji kada govorite o tome da netko iznosi krive podatke, na kraju ste vi iznijeli krivi podatak moram to reći. Najprije nije 13 milijuna čestica koje se vode kao društveno vlasništvo kao što ste vi rekli, nego 13 milijuna čestica je ukupan broj katastarskih čestica u RH, milijun i 520 i nešto tisuća je je čestica koje su upisane na društveno vlasništvo i ostalo je za riješiti negdje oko 400 tisuća što iznosi 4% ukupnog broja nekretnina u RH. Ja sam vam samo htio reći da ovakvom dinamikom nećemo riješiti u dvije godine. a da vas samo podsjetim u proteklih pet godina od kada je stupila na snagu ova posljednja prolongacija riješeno je svega 225 tisuća čestica, dakle u proteklih pet godina je riješeno svega 225 tisuća čestica što znači da je to godišnje čak i manje od onog prosjeka iznosi 40 tisuća. Prema tome, naša je, a pogotovo moja rasprava bila potpuno dobronamjerna i išla je u pravcu da ministarstvo odnosno Vlada nađe pravne instrumente kako i na koji način ubrzati rješavanje ovih upisa na česticama na kojima je sada u zemljišnoj knjizi upisano društveno vlasništvo. Neka to bude prioritet čak i hrvatskim sudovima da rješavaju tamo gdje postoje sporovi na česticama koje su upisane u društveno vlasništvo ili da se nađu neki novi pravni instrumenti kako ubrzati gdje nama sudskog spora, a da može Državno odvjetništvo upisati RH ili drugu pravnu osobu da se čim prije to riješi, to je bila svrha naše rasprave. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? A to je bilo zaključno. Onda zaključujem raspravu o prijedlogu zakona glasat ćemo